Това е параграфът,

Колеги, продължаваме заседанието с дискусия по така представените параграфи от Проекта. Има ли други изказвания?

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Моето изказване, разбира се, е в сферата на енергетиката, защото наистина промените през последните дни бяха много. За съжаление, казвам наистина, за съжаление, останаха промените на ИТН, ГЕРБ и на „Движение за права и свободи“, тоест оттук нататък ние трябва да работим върху тези промени, защото това, което искахме ние от левицата, за съжаление, не се случи, но такава е реалността. Сега обаче да говорим с конкретика. Министърът на енергетиката, който, разбира се, е уважаван от абсолютно всички, говоря най-вече от коалицията, разбира се, не може да имаме такива претенции от опозицията, дойде и ни заяви, че 250 лв. е пълната себестойност на микса от държавните предприятия и не мога да разбера сега колегите от Промяната, които предлагат 200 лв. За мен това е изцяло неприемливо. Може би пък колегите от Промяната да са погледнали това, което предлагат колегите от „Движение за права и свободи“, защото така се получава. Няма как, когато министърът, когото ние уважаваме, и крепим това правителство, дойде и ни каже каква е себестойността, и ние да предлагаме друго число. Числото, колеги, ако искаме наистина да не се декапитализират държавните предприятия, е 250 лв. БСП – „Коалиция за България“, няма да подкрепи друго число над 250 лв., за да е ясно на всички в залата. Това означава, че над 250 лв., когато се вдигне цената, било то от 400, 500, 600 лв., разликата от 250 до това се покрива. Предложението е 80%, окей, но не сме съгласни да бъде 200 лв. Когато министърът е казал 250, трябва да бъдем последователни. Ако колегите от Промяната имат други мотиви, да излязат и да ги кажат, но за нас основните мотиви са тези и ще държим ние от „Коалиция за България“ да бъдат тези мотиви. Считаме, че тази мярка е необходима. Несигурността в държавата, за съжаление, стана голяма. Предстоят тежки месеци и ние трябва да бъдем в помощ на небитовите потребители именно в тази трудна ситуация през следващите месеци, защото наистина не знаем какво ще се случи. Тоест до края на годината апелирам за яснота към небитовите потребители и сега ние ще гласуваме именно подобно предложение. Така че ние от „БСП за България“ съжаляваме, че не стана това, което искахме, да бъдат включени и частните производители, но в крайна сметка, ако има няколко седмици живот този парламент, чрез промяна в Закона за енергетиката и те ще бъдат включени. На този етап нашето предложение не бе допуснато, което изготвихме съвместно, така че считам, че 250 лв. е наистина реалната себестойност на микса от държавните предприятия и ние ще подкрепим това

Господин Стойнев, после ще излезете пак на трибуната и ще кажете, че Вашето предложение не е прието. Е, няма как да бъде прието Вашето предложение, нямате последователност. Ако февруари месец, когато имаше решение от ГЕРБ, ако март месец, когато аз предложих Законопроект, заедно с ПП Вие не бяхте го отхвърлили, в момента щеше да има методологията как, откъде и по какъв начин да се събират средствата във Фонда за електроенергийна сигурност. Но тогава Вие се правихте на мъже. Бяхте голяма коалиция, не можеше никой да Ви каже добър ден, а ние бяхме загрижени за енергетиката и сега също сме загрижени. Не че това, което съм предложил, от 200 лв. нагоре, съм имал предвид да съсипвам електроенергийните предприятия. Напротив, напротив, но миксът, който е определен за небитовите потребители, може ли министърът да дойде да ми обясни дали е 250 лв.? И кой субсидира небитовите потребителите, откъде излиза енергията? Не искам да влизам във Вашите социални сфери. Социалното подпомагане не е през Социалното министерство, а през Министерството на енергетиката. Много Ви уважавам. Ако ни сравните, ПП са се съединили с ДПС, трябва да знаете, че държавата ще върви, ще върви и ще пее и днес щеше да бъде всичко наред, а тъй като Вие сте с тях, затова куцат нещата. Така че, много Ви моля, посоката, господин Председател, на нашите предложения трябва да бъде със загриженост към бизнеса, към икономиката, защото и министърът, вицепремиерката вчера, без да има предложения в бюджета, бюджета, идва и казва: „Моля Ви се, грижете се за икономиката!“ Ами да бяхте се загрижили. Трябва да бъде загриженост към енергетиката, да няма фалити, към държавните предприятия и оттам нататък да направим всичко възможно да намалим да намалим инфлацията. Затова „Движение за права и свободи“ бяхме загрижени още от месец ноември и декември и сега продължаваме по този начин.

Благодаря, господин Председател. Господин Стойнев, изключително съжалявам да чуя Вашето становище и едва ли не нападки към „Продължаваме Промяната“. Съжалявам да ги чуя, защото БСП беше допълнение предложение, което да е в държавния бюджет, точно с база от 200 лв. – предложение, което беше изтеглено впоследствие. Защо е 200 лв., а не 250? Напомням Ви, че тъкмо аз бях инициаторът да се търси максималното завишаване на долната граница, за да се гарантира

Причината защо в крайна сметка вписах в предложението 200 лв., а не 250, е тъкмо разговорите, които направихме с многото на брой парламентарно представени партии днес и вчера. Ако си спомняте, на тези разговори се коментираше следното: бизнесът има необходимост от помощ, бизнесът има крайна необходимост от тези компенсации и те трябва да са максимално справедливи за бизнеса, но по никакъв начин да не ощетяват държавната енергетика. Ако си спомняте, в Бюджетната комисия внесох предложение, което всъщност изпълняваше тези две условия. Това предложение, което внесох, и забележете, не беше прието, включително защото един народен представител от БСП не го гласува, беше отхвърлено в Бюджетната комисия и затова не фигурира в протокола. Моето предложение беше: всичко що е над въпросната справедлива себестойност справедлива себестойност на произведената електроенергия от държавните енергийни предприятия, тук говорим включително за инвестиционни програми, включително за амортизации, IRR 9,9% висока стойност всичко от това, което екстра генерира държавната енергетиката, да влезе във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и спрямо наличностите във Фонда всичко да се разпределя към бизнеса. Това беше единственият механизъм, по който ние можехме да гарантираме, че държавната енергетика няма да работи на минус в същото време бизнесът ще взима абсолютно всичко от това, което държавната енергетика генерира като екстра. Нещо повече, в моето предложение бяха включени производствата на електроенергия с гарантирано изкупуване от страна на държавата. Защото, господин Стойнев, припомням, че имаме едни доста производства, в които държавата е поела търговския риск, а в същото време те генерират и свръхпечалби. Аз смятам, че е изключително справедливо, когато държавата е поела търговския риск, всичко което е над пазара, над въпросния поет търговски риск, да влезе във Фонд „Сигурност на електроенергийната Връщам се отново на темата защо 200 лв., а не 250. Направихме изключително много калкулации, преди да впишем тази стойност. Господин Стойнев, при текущата днешна цена от 700 лв. на мегаватчас в държавната енергетика ще остават въпросните 200 лв. плюс допълнителни 100 лв. Това е разликата между тези 20%, които остават в държавата. Тоест за държавната енергетика остават 300 лв. при себестойност 250. Ще спаднем под себестойност само и единствено ако цената на електроенергията падне под 450 лв. на мегаватчас, което изобщо не се очаква да се случи скоро, а тъкмо обратното – тепърва предстоят месеците с високо потребление, когато цените ще растат. Благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря за репликите. Първо, към господин Аталай. Господин Аталай! Той не чува и отиваме към господин Сабрутев. Господин Сабрутев, самият министър заяви, че 250 лв. е пълната себестойност на микса. Аз не знам откъде идват Вашите други числа и как си променихте мнението от 250 на 200? В крайна сметка има заемния ресурс, който ще бъде по Плана за възстановяване и устойчивост, и цената ще му се повиши. Престои криза, лихвените проценти се увеличават. Тоест министърът искаше наистина да има предвидимост, да има спокойствие. Как Вие сте си променили решението? Защо е необходимо това да го направите, си е изцяло Ваша отговорност. Ние от БСП казваме, че това, което министърът казва, че за да не се декапитализират държавните предприятия, 250 лв. е наистина нормалната цена. Това, разбира се, което господин Аталай се опита да каже, което се е случило, е, че господин Аталай предложи решение на Народното събрание. Ние бяхме против, защото трябва да има законопроект. След това беше направен законопроект, който да изключи въглищата,

Да, да, разбрах, но има ред. Господин Ганев има думата. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, аз ще се опитам моето изказване да е изключително кратко. Очевидно сме изправени пред сериозен проблем, очевидно днес трябва да намерим решение и очевидно това решение трябва да е измежду трите налични предложения специално от гледна точка на компенсациите – или 150, или 200 базова цена, цена, над която има компенсации от 80%. Нашата подкрепа за тези предложения ще се определя от две неща. Първо, приемайки опасенията на колегите от БСП, че себестойността на производителите се качва заедно с качването на всичко останало. За съжаление, се намираме в инфлационен процес, при това глобален,

И второто важно нещо, което ще определи нашето гласуване, е да сме обвързани, да е ясно, че тази помощ, това е съвсем очевидно, огромна помощ на българския данъкоплатец – да, вярно през държавната енергетика, но все пак тя принадлежи на българския данъкоплатец и изобщо на българските граждани – към българските бизнеси, да има краен срок. Тя не може да бъде безкрайна, тя не може да бъде вовеки. В този смисъл бих помолил колегите, вносители на предложенията, да ми обяснят: дали и как в техните предложения се съдържа такъв краен срок, за да сме спокойни, когато гласуваме, защото не може да се обещава такова огромно подпомагане до безкрай. Сигурно е, че трябва да има някакъв момент, в който това трябва да престане и бизнесите да минат на собствена издръжка. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Господин Ганев, в редакционната поправка, която аз направих, изрично вписах срок. Срок не просто докога ще се изплащат компенсации, а откога. Ако не сложим срок, както е в момента по всяко едно от тези три предложения, които седят като вписани в Доклада, рискуваме бизнесът да не получи компенсации до деня, в който се обнародва

в Закона, който сме предложили, хайде, да не кажа: съм предложил, защото ще стане като „аз“, също така предлагахме първоначално помощта да бъде до 1 юли – така, както са европейските изисквания, в решението, което предложихме, а в Закона, който все още стои на трупчета, пише, че е до края на годината. Тъй като тази разпоредба не е свързана с методологията за начина – как и по какъв начин ще се събират парите във Фонда, а само даваме възможност на правителството да бъде ангажирано да подпомага бизнеса, а не от бизнеса да ходят постоянно пред еди-кое си министерство и да се молят постоянно аман-заман и да ядат, и да пият скъпи питиета.

не държа за нашето предложение точно как да бъде – долната или горната граница, дали да е 200, дали да е 201 лв., или 202 лв. Нека да се разберем така: ако е необходимо, да направим съответните корекции съответните корекции в нашите предложения, за да бъдем в час със Закона, който приемаме, и ако решим, ще бъдем в помощ на бизнеса. Ако не решим, ще оставим старата система и тогава пак ще се види какво

Благодаря, господин Председател. Отново ще се опитам да съм много кратък. Благодаря за отговорите. Благодаря и за отношението на господин Сабрутев. При това положение мога само да кажа, че се радвам, че са постъпили предложенията в този ред и в този ред ще ги гласуваме, защото колегите от ГЕРБ ще могат, ако случайно тяхното не мине, да решат дали да подкрепят второто. Благодаря Ви. Благодаря, господин Ганев. Думата има господин Цонев, след него господин Сабрутев.

(ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам с малко хронология да върнем дебата оттам, откъдето тръгна, не защото имаме кой знае колко време, а защото, търсейки решение, трябва някак си да пазим – може би за 50-и път от тази трибуна казвам: достойнството и честта на тази институция, където са ни пратили хората да ги представляваме. Уважаеми колеги, работа на Народното събрание ли е да определя дизайна, вида, начина на помощите, на компенсациите към бизнеса и така Следих внимателно публикациите от бизнеса след онази вечер. На Народното събрание, Бюджетната комисия, отделни парламентарни групи са направени портрети. Направено е на дреб. Защо? Кой трябваше да предложи тази помощ? (Реплики.) Изпълнителната власт. Това е нейно задължение, неин прерогатив. Всичко е там – води преговори с работодателските организации, тоест заинтересованите страни, има експерти, има министерства, има Министерство на финансите, има Министерство на енергетиката и така нататък, знае и разполага с ресурса, знае какво става в енергетиката. Народните представители, които са изпратени тук не в качеството си на експерти, а в качеството си на политици, трябва да определят киловати, мегавати, гигавати, кое откъде влиза, как излиза, какво става и така нататък. Трябва да определяме дизайн на една мярка, която в никоя страна не се определя от парламента. Забележете, пристига предложението за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет, в него няма една дума за мерки в тази област и започват депутати да правят предложения, започват комисии да се занимават с това, което категорично не им е работата, най-малко защото по дефиниция там няма такава експертиза. Ако случайно там има един-двама колеги, които имат експертиза, минали са през сектора, това не е по дефиниция, не е по държавно устройство. И в Бюджетната комисия ние трябва да определим дизайна на тази мярка. Нея даже я няма, не е дадена дали да я има, или да я няма. Забележете, тя изтича на 30-и, тоест тя изтича днес, която е приета мярка, която правителството е предприело, правителството е направило. Дори не казват спираме ли я, продължаваме ли я, друга ли, каква? Нямаше да се изкажа в тази посока, не ми е присърце в момента да се занимавам с правителството в оставка, но разберете, прочетете всички публикации. Защо горещият картоф е тук при Вас, при нас? Защо? Защото някой не си е свършил работата. От 16 май вървят срещи по тази тема с бизнес организациите и накрая ни пристига бюджет, в който няма една дума. Е, добре, това добре ли е? И ние тук до последно се караме – 200 на 80, 250 на 100, 150 на не знам какво, ама как ще се напълни, ама фондът няма пари, ама там как ще се напълни, ама ще дойдат ли от ВЕИ-та, от това, от онова – не искам да повтарям цялата дискусия. Това трябваше да дойде във вид, в който е уговорен с бизнеса, който е съобразен с финансовите възможности на бюджета, с финансовите възможности на енергетиката, на дружествата. И ако оттам се вземат парите, ако не, откъде се вземат, за колко време и по кой начин? Нали разбирате защо рейтингът на Народното събрание винаги е такъв? Не е само заради това, че се караме. Тук това ни е работата – да спорим, понякога и да се караме. Защото изпълнителната власт, особено тази, която си отива, много обичаше да хвърля горещия картоф тук. Да де, но това не върши работа на никого – нито на бизнеса, нито на изпълнителната власт, а най-малко на Народното събрание. Как ще излезем сега с това решение? Представете си, че пак, както в Бюджетната комисия, не се разберем. Нямаме достатъчно експертиза, не можем да поемем този риск да оголим енергетиката или други аргументи. И утре ще осъмнем тук блокирани от бизнеса, че депутатите безотговорно не са си свършили работата и не са дали компенсации на бизнеса и са унищожили българската икономика. Това са част от заглавията, които в момента Ви цитирам. Кому е нужно това? Що за безотговорност, що за нахалство?

Уважаеми господин Цонев, репликата ми е към Вас относно свършеното и несвършеното от страна на правителството. Без да искам да бъда искам да бъда човекът, който защитава свършеното от тях, но все пак трябва много ясно да отбележим какво беше направено до момента. Компенсации имаше от първия месец, в който цените на електроенергията се качиха драстично. Имаше компенсации всеки месец в размер, който беше определен в зависимост от това каква беше средномесечната цена на електроенергията. Сиреч когато електроенергията беше скъпа, бяха високи компенсациите; когато не беше скъпа, бяха по-малки компенсациите. Това, което се опитваме в този момент да направим, е Народното събрание да си свърши работата, като със закон въведе необходимостта от изплащане на компенсации, за да може бизнесът да има необходимата предвидимост, за да може не министърът, който всеки месец, и Вие виждате с едно гласуване в парламента е един министър, после идва друг, ами със закон да се определи както размерът на компенсациите, така и приходът, откъдето ще дойдат парите. Ще си позволя в текущата реплика да направя кратка към господин Аталай, тъй като не можах към неговата дуплика. Господин Аталай, Вие наистина сте по-опитният от мен, драстично по-опитният, може би най-опитният в тази зала, и може би като най-опитния трябваше да знаете, че така предложеният от Вас проект реално ще лиши бизнеса от компенсации до влизането в сила, а именно три дни след обнародването в „Държавен вестник“ на приетия бюджет. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Сабрутев. Господин Иванов има думата за втора реплика. Уважаеми господин Председател, господин Цонев, колеги! Господин Цонев, не съм съгласен с Вас, че казахте, че нямало предложение на Министерския съвет в този бюджет за компенсация на цената на електроенергията. Не, напротив, има премахването на акциза, който е 2 лв. Това е помощта, която предложи правителството с актуализацията на бюджета. В друго отношение обаче сте много прав. Аз досега се консултирах и с колеги, които със сигурност са по-големи капацитети от мен в енергетиката, и досега правителството и това, което господин Сабрутев каза, всички решения за компенсации до момента, добри или лоши, според мен недостатъчно добри, защото ги виждаме в отражението в инфлацията, бяха на Министерския съвет. И Вие резонно задавате въпроса защо от 16 май, както казаха работодателите на Бюджетната комисия, не са взели една категорична стъпка, едно правилно решение по отношение на това как оттук нататък да продължи тази компенсация. Да, удобно е на Министерския съвет да хвърли горещия картоф, и то, забележете, със забавянето на внасянето на актуализацията на бюджета в Народното събрание, и то ние точно в Бюджетната комисия, без нужната експертиза, без необходимите изчерпателни калкулации, да вземем това решение, което наистина го чакат и работодателите, и малките и средните предприятия, дори и фризьорският ни салон, в който ходите да се подстригвате, и те чакат, защото от утре без такова решение те ще плащат цена на свободен пазар над 700 лв. за утре. Така че може би на някого в Министерството на финансите или в Министерския съвет му харесваше да взима свръхпечалбата на енергийните дружества и да си я разпределя по негово усмотрение.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

Извинявайте много, няма друга държава в Европа, която да прави такива огромни разходи с директни плащания към бизнеса. Една Германия има съвсем различни линии, било то чрез кредити, било то чрез заеми, с които се подпомагат определени стратегически предприятия. Но такова масово раздаване на средства няма никъде в Европа. И по никакъв начин не можете да кажете, че това правителство, разбирате ли, ощетява бизнеса. Просто не е истина. Че трябва да бъдат подпомогнати – разбира се, че трябва да бъдат подпомогнати. Вярно е, приемаме критики, че трябваше да се мисли и за други механизми. Но питам – каква е отговорността на бизнеса? Те поеха ли отговорност примерно да не увеличават цените на крайните продукти, като взимат толкова много пари? Някой разговаря ли с тях, за да се види по какъв начин? Да, важно е, че сигурно Ви натискат по всякакъв начин – дайте колкото се може повече средства, но в крайна сметка българските граждани трябва да знаят, че това идва от техния джоб. И друго, уважаеми дами и господа! Тук не става въпрос за компенсация единствено и само на българския бизнес. Тук става въпрос за компенсация на небитовите потребители. Това са детски градини, ясли, вероизповедания, училища. Ние можем наистина тези хора, които наистина имат огромна нужда... Общини – те също, разбира се, попадат в този списък. Така че недейте да говорите единствено и само за бизнеса, защото има огромна част от българското население, които също ще бъдат подпомогнати по тези механизми. Но че българският бизнес по никакъв начин не отговори и не предприе и той да има някакви задължения към обществото, е факт. Жалко е, че когато започна кризата, ние не направихме пакет, който да има отговорност на държавата, но да има отговорност и от страна на предприемачите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Стойнев. Заповядайте за дуплика, господин Цонев.

благодаря, първо, за репликите. даже добри компенсации и според нас, и според бизнеса. Моят въпрос беше защо не ни казаха, защо не ни дадоха закона или там всичко, с каквото трябваше това да се случи, защото Вие казвате, че това трябваше да се случи със закон. И понеже трябва да се случи със закон, кой да го изработи този закон? Аз това говоря – кой да го изработи? Тук трябваше да влезе проектозакон на Министерския съвет, не Законът на господин Рамадан Аталай. Законът на господин Рамадан Аталай е хубав, но той отразява неговото виждане и на нашата парламентарна група. Но изпълнителната власт е тази, която има цялата информация. Тя носи отговорността. Ако искаше това да се случи със закон, трябваше да има тук проект за закон как да изглежда тази компенсация. Към господин Иванов нямам дуплика, защото смятам, че мислим в една посока. Господин Стойнев, и кой трябва да разговаря с бизнеса и да го попита дали е отразил компенсациите в цените? Народното събрание ли? Кой? Изпълнителната власт. Пак идвате на моята теза. Аз в изказването си имах само една единствена теза – че това, което се опитваме да свършим, е работа на Министерския съвет, на изпълнителната власт. Как ще го свърши тя, е нейна работа. Вие казвате „компенсациите бяха големи“. Значи, трябваше да дойдат тук и да кажат – досега компенсациите бяха големи, проведохме разговори, не се отрази в цената, в продукцията, затова, уважаеми народни представители, Ви предлагаме друг механизъм, или Ви предлагаме да спрем компенсациите, или Ви предлагаме това да стане със закон, както предлага господин Сабрутев, да се пълни, както предлага тази банка, от която ще се взема от компенсациите, как да се пълни. Не е наша работа, това е моята теза. И бих го преглътнал и не бих взел днес думата, ако в последните 48 часа върху тази институция, върху нашите глави не се изсипаха толкова абсолютно незаслужени критики. Не е наша работа, казвам го на бизнеса!

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Защо изобщо водим този разговор и сме направили тези предложения в Закона за бюджета? Защото имаме извънредна ситуация с цената на електроенергията. Това го казахме още на актуализацията на бюджета миналата година горе долу по същото време. Още тогава казахме, че в бюджета трябва да се заложат буфери, че трябва да се заложат средства. Беше ни казано да си гледаме работата. От тогава до сега бизнесът получава компенсации на парче. Средната цена, която бизнесът е платил до момента, е между 240 и 250 лв. след компенсациите. Средната цена, която плаща европейският бизнес, и то не този с преференциалните условия, а другият, след компенсациите е 204 лв. Тоест нашият бизнес плаща с 20 и няколко процента повече въпреки компенсациите, които досега се даваха. Но не говорим за тези компенсации, а говорим за това, че оттук нататък бизнесът трябва да има някаква сигурност. Не може месец за месец той да заплашва със стачки, да се моли на министъра на финансите, да иска срещи с премиера и в крайна сметка заради тази несигурност да включва в цените на своите продукти по-висока цена от тази, която в крайна сметка получава, просто защото не знае ще има ли, няма ли да има компенсации, докога тези компенсации ще продължат. За да разберете размера на проблема, ще Ви кажа, че преди да почне увеличението на цените, бизнесът кумулативно плащаше за ток около 2 млрд. лв. лв. В момента плаща между 10 и 15 млрд. лв. Тоест преди плащаше 2 милиарда, сега ще плаща между 10 и 15 млрд. лв. в зависимост от това какви са цените. Ако цената е около 600 лв., ще плаща 10 милиарда, ако цената е 900 лв. например, каквато очакваме да бъде зимата, ще плаща 17 милиарда. Къде отиват тези пари? Тези всичките милиарди – допълнителните милиарди, ги взема в най-голямата си част – да не кажа всички –държавната енергетика, държавните производители на електроенергията вземат тези огромни средства – двата милиарда, които е плащал бизнесът и до миналата година, и допълнителните 8, 10, 12 милиарда според това колко е цената. Какво предлагаме ние? Тези пари, които са ги взели държавните предприятия заради конюнктурата, тези средства да бъдат възстановени частично на бизнеса. И казвам частично, защото в случая, в който бизнесът е платил 12 млрд. лв., той ще получи обратно осем. Няма да получи 12 млрд. лв. при цена на електроенергията 700 лв. Спорим по това предложение – не толкова, че спорим, мисля, че за всички в тази зала е ясно, че трябва да има компенсации за бизнеса, в противен случай… И днес е интересен ден, защото

За утре цената на бизнеса е над 700 лв. на мегаватчас. Над 700 лв. при тази цена. Ето, 12 милиарда плаща бизнесът при тази цена годишно за електроенергия, вместо да плати Ако ние днес не вземем това решение, ако то не влезе в сила по най-бързия възможен начин, стоките и услугите ще станат двойно и тройно по-скъпи, инфлацията ще е двойно и тройно по-висока, някои организации, включително обществени организации, няма да издържат. Такива бяха споменати вече – социални заведения, общини, болници и така нататък. Опитваме се три дни да намерим някакъв компромис. По много други теми се караме, жестоко се караме – тук в случая се опитваме да си говорим, дори и хора, които не се харесваме поради някакви политически различия, се опитваме да си говорим. В моето предложение съм предложил – което първо трябва да се подложи на гласуване, господин Председател, по реда, по който са постъпили – да бъде дадена компенсация от цена 150 лв. нагоре, тоест бизнесът си плаща задължително 150 лв. и от горницата плаща 80%. С цел да постигнем някакъв компромис, всички ние да се обединим около някаква компенсация все пак, за да има сигурност в бизнеса, правя процедурно предложение, господин Председател, редакционна поправка в моето предложение: в ал. 1

така е в синхрон с това, което господин Драго Стойнев каза, че държавната енергетика – и което министърът на енергетиката казва, средно има себестойност около 250 лв. Средно всички предприятия – и скъпите, и евтините, и тези, които произвеждат скъпа електроенергия, и тези, които произвеждат евтина електроенергия. Тоест, ако се приеме това мое предложение, би трябвало да се удовлетвори цялата пленарна зала за 250 лв. минимална цена, която бизнесът ще плаща. А компенсацията над тази цена ще бъде 100% до среднодневната цена, постигната на борсата. Тоест това не означава, че всеки ще плаща 250. Защото един потребител, който е дневен потребител, той не плаща средната цена за денонощието, а плаща – имате енергетици сред Вас – по-висока цена от тази средната. Да кажем едно малко предприятие ще плати 300 лв. или 280 лв., или 320

оттеглих отново с цел да постигнем компромис в Комисията, да се обединим около текстове. Но текстовете, предложени от господин Сабрутев, не бяха подкрепени в Комисията. И тъй като нямаме механизъм, с който да се пълни Фондът за енергийна сигурност, този текст на § 19 е необходим. необходим. Ако ми позволите само едно изречение. Пропуснах да кажа нещо много важно за колегите, които не са енергетици. Нашето предложение няма отношение към приходната и разходната част на бюджета. Това трябва да стане ясно на всички. Тоест държавата пари няма да дава, за да подпомага бизнес, общини, детски градини и който и да е друг – църкви и джамии. Тези пари ще са от платените от бизнеса 12 млрд. лв., от които ние ще върнем една част обратно на бизнеса, за да може той да продължи да съществува.

но не е фатално. Реплики има ли към изказването на господин Добрев? Първо Драго Стойнев, после госпожа Михайлова и господин Сабрутев. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Ние от Коалиция за България сме удовлетворени от това предложение, че цената се увеличава на 250 лв., защото наистина по този начин държавната енергетика няма да бъде декапитализирана. Знаят се – важно – абсолютно всички потърпевши от тази криза и най-вече тези, които наистина имат нужда от помощ, които предоставят обществени, тези, които предоставят социални услуги. Тук влизат и и училищата. Разбира се, важно е и общините, че изцяло ще бъдат компенсирани. Така че считам, че след толкова дебати и че разбира се, се съгласихте на предложението на БСП да бъде от 250 нагоре прагът, считам, че тук можем да намерим решение. То решението е намерено – щом Вие го приемате и го предлагате, ние ще го подкрепим. Благодаря. Благодаря, господин Стойнев. Госпожа Михайлова. Уважаеми господин Председател! Аз също ще използвам репликата, за да направя редакционно предложение от името на групата на ВЪЗРАЖДАНЕ. Тъй като наистина в последните няколко дни бяха проведени десетки разговори между всички парламентарни групи, което се наложи благодарение на това, че на Комисията по финанси не успяхме да се обединим около никой от съществуващите текстове предвид това, че от данните от днес на Q4 във Франция електроенергията е близо 1000 евро за мегаватчас – Q4, за който не е запознат, са месеците октомври, ноември, декември, предвид, че това ще се отрази към България още през месец август, предвид това, че действително след около няколко часа небитовите крайни клиенти ще останат несубсидирани,

внесено предложение, по което и в момента се изказвам, като обаче ние смятаме, че консенсусът в залата по-скоро е върху 200 лв. за мегаватчас базова цена. Така че правя конкретно предложение в § 18 на настоящото коментирано предложение да се смени цифрата „150“ с „200“ в ал. 1, ал. 2 и ал. 3. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Първо, искам да благодаря на всички за конструктивния диалог. Наистина това може би е една от малкото теми, които ни карат да се обединяваме, а не да се разделяме. Господин Добрев, искам да Ви поздравя за това, че се отказахте от първоначалното си предложение от 150 лв. на мегават- час за под, защото това наистина не беше много правилно решение. Аз лично ще подкрепя Вашето предложение, което Вие дадохте с коригираните стойности. Бих искал да предложа редакционна поправка, допълнение към предложението на господин Добрев. Само не съм сигурен дали господин Председателят слуша, за да може да се отчете. В § 19 в края на изречението след данъчно облагане да се добави следното изречение: „при отчитане на пълната себестойност на произведената електрическа енергия, необходимите средства за изпълнение на инвестиции и ремонти, гарантиращи дългосрочна експлоатация на производствените мощности, осигуряващи икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала“. Идеята, господин Добрев, е да не дойде министър, който да реши, че себестойността на електроенергията е 60 лв. вместо 130 или подобни случаи, в смисъл наистина в себестойността да бъдат включени всички. Втората редакционна поправка, която бих искал да внеса, е в

в който няма да е гласуван бюджетът, но да дадем сигурност на бизнеса, че ще си вземат от 1 юли необходимите компенсации. Благодаря.

Господин Председател, бих го оттеглил, след като мине първо гласуването по номера на входиране – първо на ГЕРБ. Ако то бъде прието, ще изтегля моите. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Разбрах. То така или иначе първо се гласува на господин Добрев предложението. Значи ще очаквам от Вас да ми дадете текста на първото предложение, което направихте. За срока го разбрах.

диалог. За съжаление, най вероятно в края на този парламент, но е хубаво, че все пак след шест-седем месеца конфронтация започнахме да търсим решения. Дано да се случва по-често, дано следващият парламент започне с това, а не да завърши. Мисля, че редакциите, които господин Сабрутев предлага, ние бихме ги подкрепили. За разлика от първите, които е изчел, тези са разумни и бихме ги подкрепили. Радвам се, че залата се обединява около стойностите, които предложих – 250 лв. за под, за минимална стойност със 100% компенсация впоследствие. Благодаря и на господин Стойнев – аз възприех неговото предложение. Впоследствие той се загрижи за всички социални заведения, за общините, за църквите, за джамиите. Не е само бизнесът, господин Стойнев от тези високи цени страда почти всеки с изключение на битовия потребител, който все още е защитен от високите цени на електроенергията. Коя беше другата реплика? То не беше реплика. Госпожа Михайлова предложи да не е 250, а 200. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Да, госпожо Михайлова, извинявам се. Вашето предложение за под от 200 лв. плюс 80% компенсация също е приемливо. То би довело до почти същия резултат както за държавните предприятия от гледна точка на техните разходи, така и за бизнеса от гледна точка на цената, която те биха платили. Моето първоначално предложение беше не със 100% компенсация, а с 80%

„§ 19. (1) Публичните предприятия по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за публичните предприятия от сектор „Енергетика“ със 100 на сто държавно участие в капитала внасят целеви вноски във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, които се използват за покриване на разходи по чл. 36б, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката. (2) Размерът на целевите вноски по ал. 1 се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката. (3) Целевите вноски по ал. 1 се внасят в срок, определен в решението на Министерския съвет, с което се определят и се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане.“ Благодаря Ви. Само се чудя дали, тъй като досега дебатът беше по първата част, да ги гласуваме на две части тези предложения – две отделни гласувания да направим. Все пак

Благодаря Ви, господин Председател. Да се опитам да обърна внимание на на всичко това, което се случва в момента в залата. Останахме с впечатлението, като че ли върви на животински пазар – наддаване в зависимост от зъбите на кончето. Господин Председател, това, което господин Делян Добрев предлага за § 19, не е необходимо да го вземате като редакционна бележка, защото го има в моето предложение – прочетете го и ще видите параграфите точно и ясно. Защо Ви го казвам? Защото, ако приемете редакциите на господин Делян Добрев, би трябвало да приемете и онзи ферман на господин Сабрутев, което е против законите, приемането на законите в тази зала.

редакцията на господин Добрев за § 19 – не е необходимо да редактира, защото го има в моето предложение.

да достигнем крайната цел. Крайната цел, колеги, е това, което Министерският съвет и Министерството не го направиха, Народното събрание да го направи. Да дадем спокойствие в държавата бизнесът да е сигурен, че ще получи компенсациите; енергетиката да е сигурна, че няма да фалира. Това е писано в моето предложение – добре, в предложението на всички. Даже мога да Ви кажа, че тези 200 лв. и на 80, което предлага госпожа Искра Михайлова като редакция, аз ги приемам като редакция, нищо че са като моето предложение – те няма да гласуват за ДПС. Да не се притесняват за това. И сега идва въпросът: какво правим? Защо изведнъж скочихме от 200 на 250 лв.? Това искам да изясня. Защото 250 лв. министърът каза, че е себестойността, която е начислена на всички енергийни предприятия за микса, което е нормално – може да се приеме 250 лв. Обаче не мога да разбера след 250 защо трябва да бъде 100%? Сега ще Ви кажа. Колеги, при 100%, ако приемем 100%, то трябваше да бъде само за Синагогата, за джамиите, за детските градини, за училищата, за общините, където нямат прим. Онзи ден министърът на енергетиката пред всички ни каза – колеги, чуйте, това е много сериозно: „Бизнесът засега е начислил 330 лв. енергия върху продукцията си, която ни продава.“ Значи инфлацията от бизнеса вече е факт, защото са начислени 330 лв. Нямам нищо против бизнеса, но не искам бизнесът да печели на гърба на държавата, на гърба на данъкоплатеца. Не искам онези със зелената енергия, които вземат преференциални цени, след това да печелят и от помощите, които ги вземат. Искам да Ви кажа, че онези, които имат зелена енергия, откъдето получават преференциални цени, а след това получават и помощ от държавата – тази разпоредба ще я разгледаме в Закона за енергетиката, която е внесена в Комисията. Нямаме Нямаме нищо против 250 лв. да бъде, ще подкрепим 250 лв. – това, което предлагате, и ние го редактираме, и ние го предлагаме. Ако искате, да се позамислим дали да бъде 100% , или 80. Аз ще приема, от „Движение за права и свободи“ ще приемем и 80, и 100%, защото, ако това правителство още веднъж не каже на бизнеса, след като получи помощите, да не ги начислява върху продукцията си, за да вдига инфлацията, ще бъдем участници в забогатяването на определен кръг от хора. Благодаря Ви.

Реплики има ли към господин Аталай? Ако има поне една реплика, тук да ни остане време да доуточним някои неща. (Весело оживление.) Няма

режим на гласуване. Гласували 214 народни представители: за 106, против 83, въздържали се 25. Предложението не е прието. Прегласуване.

Минаваме към предложението на народните представители Делян Добрев, Теменужка Петкова и Жечо Станков, което завършва на 242. Това е 62-ра и 63-та страница. И сега много внимателно, колеги, че имаше доста предложения, които са важни. Първо ще гласуваме предложенията за редакционни промени и накрая ще гласуваме целия текст.

Прегласуване. Гласували 224 народни представители: за 203, против 1, въздържали се 20. Предложението е прието. При

Прегласуване. Гласували 224 народни представители: за 203, против 1, въздържали се 20. Предложението е прието. При това положение няма да подлагам на гласуване редакцията на госпожа Михайлова преминаваме към другото редакционно предложение на господин Сабрутев, пак по § 18. Искам да припомня само, неговото

„за периода от 1 юли 2022 г. до 31 декември 2022 г.“. Отделно ще гласуваме двете редакционни, защото все пак не са пряко свързани. Подлагам на гласуване това предложение за добавяне на периода.

при отчитане на пълната себестойност на произведената електрическа енергия необходимите средства за изпълнение на инвестиции и ремонти без ДДС, гарантиращи дългосрочната експлоатация на производствените мощности и осигуряващи икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала.“ Гласували

Те са два нови параграфа. Те няма да са 18 и 19 вече, но това е въпрос на номерация.

Трябва да гласуваме следващото предложение – да, те са идентични на практика почти. Обаче на мен ми се струва, че след като приехме това, нека ме посъветват, мисля, че не мога да го подложа на гласуване, тъй като на практика същите текстове с други цифри вече са. Да, да, така че не бива да го подлагам на гласуване, нали така? Защото ще стане противоречие в текстовете. Така че това предложение

защото с 250 лв. и 100% вече значи бизнесът ще плаща 250 лв. ток. Това направихме. Да ви е честито! Тъй като моето предложение, вече голяма част от тези текстове влязоха, само разликата от 250 на 100, аз оттеглям моето предложение,

остана предложението на народните представители Каримански, Митева, Чорбанов и Василева, което завършва на 240. Да го гласуваме ли, господин Каримански? Я проверете още веднъж – страница Няма някакво, нали – да? Мисля, че няма противоречия тук. Така или иначе то не е подкрепено, но все пак подлагам го гласуване.

завършва на 240. Гласували 225 народни представители: за 22, против 25, въздържали се 178. Предложението не е прието. С което приключихме основните текстове, но знаете, че имаме още малко работа. Давам думата сега на господин Каримански. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Стигнахме до § 32 по вносител. И тук е мястото да докладвам, че Комисията изготви допълнителен доклад, така, както днес беше дебатирано. Комисията предлага да се създаде нов § 27:

3. На ред 1.1.3.8.1 в колона 3 след думата „сигурност“ се добавя „както и за поставяне на ваксини срещу COVID-19

б) създава се подред 1.3.1: „1.3.1. в това число за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност, във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст в размер до 14 000,0“. Това е предложението на Доклада, като има и още

г.“ Има предложение на Венеция Ангова и група народни представители, което е подкрепено от Комисията. Предложение на народния представител Йордан Цонев и група народни представители, неподкрепено от Комисията. „Новите параграфи съответно, които следват, относно компенсиране на битовите крайни клиенти на електрическа енергия и внасянето на вноски от публичните предприятия от сектор „Енергетика“ със 100 на сто държавно участие в капитала да влизат в сила от 1юли 2022 г.“

в тридневен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“. 2. § 24,